ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 164 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo na odlučivanje.Prva

za Predlog zakona je glasalo 166 narodnih poslanika, od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.Konstatujem da je narodna Skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Molim vas za jedan aplauz. Mislim da nam je ovo bio najteže izglasan zakona

uprkos terorističkim napadima, uspeli smo da ispunimo četvrti studentski zahtev. Hvala vam mnogo hrabrosti i upornosti.Idemo dalje.Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da glasaju.Zaključujem glasanje: za je glasalo troje narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo petoro narodnih poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo šest narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo petoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo četvoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo sedmoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo petoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i dr Ana Jakovljević.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo 11 narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Miroslav Aleksić i dr Ana Jakovljević.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo 11 narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo šestoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 48. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo sedmoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo osmoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Mitar Kovač.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo petoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, u celini.Zaključujem glasanje: za je glasalo 163 narodnih poslanika, dvoje nije glasalo, od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Još jednom želim da čestitam svima.Ispunili smo četvrti studenski zahtev, pa valjda ćemo se sada vratiti na nastavu. Nadam se da će 230 hiljada porodica u Srbiji biti zadovoljno i da ćemo nastaviti da se borimo dalje za stabilnu, prosperitetnu i pobedničku Srbiju.Nastavljamo dalje

građani znaju, kako ih vidimo u Skupštini, tako unesu kofu zato što će da bacaju bombe. Hvala vam. Dimne bombe, šok bombe, suzavce. Suzavce koriste uglavnom samo prema narodnim poslanicama. ima vremena, doći će i oni sebi. Shvatiće šta je parlamentarizam.Dakle, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Stavljam na glasanje Predlog ovog zakona.Zaključujem glasanje: za ovaj Predlog zakona je glasalo 142 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Idemo po amandmanima.Na član 1. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za ovaj amandman niko nije glasao, čak ni članovi Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo troje narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo troje narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 2. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje

glasanje.Zaključujem glasanje: baš niko nije glasao za ovaj amandman, te ga nismo prihvatili.Na član 7. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na

ga Narodna skupština nije prihvatila.Na član 10. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman i nije prihvaćen.Na član 11. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za amandman, Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 12. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao, nismo prihvatili amandman.Na član 13. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman, Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 14. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj

niko, pa ni oni sami nisu glasali za svoj amandman, te ga Narodna skupština nije prihvatila.Na član 16. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje

amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao, te ga nismo prihvatili.Na član 19. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao ni za ovaj brilijantan amandman, tako da ga Narodna skupština nije prihvatila.Na član 19. amandman je podnela narodni poslanik Slavica Radovanović.Stavljam na glasanje amandman.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman, te ga nismo prihvatili.Na član 20. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje

po amandmanima.Na član 1. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

amandman.Zaključujem glasanje: za – petoro narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 3. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj

amandman.Zaključujem glasanje: za je glasalo troje narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.Na član 4. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika Poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje

četvoro narodnih poslanika je glasalo za ovaj amandman, te ga Narodna skupština nije prihvatila.Na član 10. amandman je podnelo 10 narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman, pa ga Narodna skupština ne prihvatila.Na član 8. amandman je podnelo deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj

glasate.Zaključujem glasanje: za je glasalo 140 narodnih poslanika poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 1. amandman je podnela poslanička grupa Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

izjasnite.Zaključujem glasanje: za je glasalo 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona

STVARNIH VLASNIKA.Stavljam na glasanje Predlog zakona o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika, u načelu.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje:

za – niko.Na član 3. amandman je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Zaključujem glasanje:

za – četiri narodna poslanika.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: da ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

za – četiri narodna poslanika.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

Zakona.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

za – četiri narodna poslanika.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 10. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje za – niko.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Zaključujem glasanje: za – četiri narodna poslanika.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 9. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.Vlada je prihvatila amandman.Molim poslanike da se

na glasanje amandman na član 13. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Konstatujem da ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 14. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 15. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 16. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas

da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim

glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Arsić.Vlada je prihvatila amandman.Molim narodne poslanike da se

izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 141 narodni poslanik,

za – četiri narodna poslanika.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 12. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije i Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

za – 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, u celini.Molim narodne poslanike

na glasanje amandman na član 5. koji je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Zaključujem glasanje:

za je glasalo 10 narodnih poslanika.Ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Dragan Stanojević.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje: za je glasalo 10 narodnih poslanika.Ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Dragan Stanojević.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje: za je glasalo 10 narodnih poslanika.Ovaj amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podneo narodni poslanik Dragan Stanojević.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje: za je glasalo osam narodnih poslanika.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Na član 14. amandman je podnela Vlada.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim vas da se

amandman.Stavljam na glasanje Predlog Zakona o utvrđivanju garantne šeme i subvencionisanju dela kamate kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti u celini.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje: za je glasalo 146 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona.Prelazimo na odlučivanje po tački 8.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u načelu.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje: za je glasalo 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu i prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje

za – šest narodnih poslanika.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje.Niko konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim izjasnimo.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, u celini.Molim vas da se

zakona.Prelazimo na odlučivanje o tački 9.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod banke „Inteza a.d. Beograd“ za potrebe finansiranja projekta Ruma-Šabac-Loznica u načelu.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu i prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas

zakona.Prelazimo na odlučivanje o tački 10.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Unikredit banke Srbija a.d. Beograd, za potrebe finansiranja projekta Ruma-Šabac-Loznica, u načelu.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

da je za glasalo 142 narodna poslanika.Konstatuje da je Skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodne pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje.Niko konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika u celini.Molim da se

zakona.Nastavljamo sa radom.Stavljam na glasanje Predlog zakona o poštanskim uslugama, u celini.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene, u načelu.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

za - 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje po amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodne pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje.Niko nije glasao za amandman.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

načelu.Zaključujem glasanje: za je glasao 141 narodni poslanik od ukupno prisutnih 146.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona,

na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

izjasnimo.Zaključujem glasanje: za su glasala 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Na na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje: glasanje: niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 24. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe izjasnite.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice izjasnite.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice izjasnite.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

Srbije.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se

na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje:

izjasnite.Zaključujem glasanje: za je 13 narodnih poslanika.Konstatujem da amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas da se

na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, u celini.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancija Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd za izmirivanje obaveze Javnog preduzeća &quot;Srbijagas&quot; Novi Sad za finansiranje razvoja distributivne mreže, uključujući merne stanice, kao i rehabilitaciju gasovodnog sistema i jačanja transportnih i skladišnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, u načelu.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za - 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim

Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 7. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

uključujući merne stanice, kao i rehabilitaciju gasovodnog sistema i jačanja transportnih i skladišnih kapaciteta gasovoda u Republici Srbiji, u celini.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd i Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Leskovac-Vranje, u načelu.Molim vas da se

glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 6. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice

Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas&quot; Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje primopredajnih stanica Horgoš, Podzemno skladište gasa Banatski Dvor i Loznica, u načelu.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za - 144 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice

konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podnelo 12 narodnih poslanika iste poslaničke grupe.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim izjasnimo.Zaključujem glasanje i konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP banke Srbija akcionarsko društvo Novi Sad i Banke Poštanska štedionica akcionarsko društvo Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas&quot; Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje primopredajnih stanica Horgoš, Podzemno skladište gasa Banatski Dvor i Loznica, u celini.Molim vas da se

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa AD Beograd za izmirivanje obaveza Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Beograd-Valjevo-Loznica, u načelu.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Zaključujem

po osnovu ugovora o kreditu radi izgradnje razvodnog gasovoda Beograd – Valjevo – Loznica, u celini.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

glasova.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privrednim društvima, u načelu.Molim narodne poslanike da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

na glasanje amandman na član 3. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Molim vas da se izjasnite.Zaključujem glasanje konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 5. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice

glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje amandman na član 4. koji je podnelo 12 narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije - Novo lice Srbije.Zaključujem glasanje.Konstatujem da niko nije glasao.Amandman nije prihvaćen.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o privrednim društvima, u celini.Molim narodne poslanike da se

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o privatizaciji, u celini.Molim narodne poslanike da se izjasnimo.Zaključujem glasanje:

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, u načelu.Molim narodne poslanike da se

na glasanje amandman na član 3. koji je podnela Vlada Republike Srbije .Molim narodne poslanike da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za – 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“.Molim narodne poslanike da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za – 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopuni Zakona o platama u državnim organima i javnim službama, u celini.Molim vas da se

na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i jedinici lokalne i jedinici lokalne samouprave, Zakona o zaposlenima u javnim službama i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, AP ili jedinica lokalne samouprave, u načelu.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za – 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na

amandman.Zaključujem glasanje: za su glasala 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Na

za – 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osam dana od dana objavljivanja u „Službenom

za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od njegovog objavljivanja.Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o platama službenika i nameštenika u organima AP i jedinici lokalne samouprave, Zakona o zaposlenima u javnim službama i Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, AP ili jedinica lokalne samouprave, u celini.Molim vas da se

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, u celini.Molim vas da se

izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam

izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.Na

za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Na član 21. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Vlada

izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Na

amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, u celini.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje:

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju, u načelu.Molim da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Stavljam na glasanje amandman na član 8. koji je podnela Narodna banka Srbije.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Stavljam na glasanje amandman na član 9.. koji je podnela Narodna banka Srbije.Molim izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Na

izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 137 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona, u

celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, u načelu.Molim narodne poslanike da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za je glasalo 144 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.Na član 13. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Vlada je prihvatila amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 140 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Na član 17. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Vlada je prihvatila amandman.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila amandman.Na član 20. amandman je podnela Vlada.Narodna banka Srbije je prihvatila amandman.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Na

amandman.Stavljam na glasanje ovaj amandman.Molim narodne poslanike da se izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj banci Srbije, u celini.Molim narodne poslanike da se

zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u celini.Molim narodne poslanike da se

na glasanje amandman na član 5. koji je podnela Vlada Republike Srbije.Molim vas da se izjasnimo.Zaključujem glasanje: za – 142 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da prihvati ovaj amandman.Odlučivanje Narodne skupštine o postojanju opšteg interesa za povratno dejstvo odredbe člana 3.Podsećam vas da je prihvaćen amandman Vlade na član 5. Predloga zakona kojim se predlaže povratno dejstvo člana 3. Predloga zakona.Prema članu 197. stav 2. Ustava Republike Srbije i članu 160. stav 4. Poslovnika kada Predlog zakona sadrži odredbe za koje se predviđa povratno dejstvo Narodna skupština posebno odlučuje da li za to povratno dejstvo postoji opšti interes.Stavljam na glasanje Predlog Vlade kojim se predlaže povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.Molim narodne poslanike da se

za – 142 narodna poslanika, protiv – tri, nije glasao jedan narodni poslanik od ukupno 146 prisutnih.Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoji opšti interes za povratno dejstvo odredbe člana 3. Predloga zakona.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja u celini.Molim narodne poslanike da se

usvojila Predlog zakona u celini.

Projekat obnovljivih izvora energije Kostolac-vetropark.Stavljam na glasanje Predlog zakona u

član 1. amandman je podnelo 12. narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 2. amandman je podnelo 12. narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 3. amandman je podnelo 12. narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 4. amandman je podnelo 12. narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: niko nije glasao za ovaj amandman.Narodna skupština ga nije prihvatila.Na član 5. amandman je podnelo 12. narodnih poslanika poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

usvojila Predlog zakona.Idemo dalje – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.Stavljam na glasanje Predlog ovog zakona, u

i član 11. amandman je podnela Narodna banka Srbije.Vlada je prihvatila amandman.Stavljam na glasanje

izjasne.Zaključujem glasanje: za je glasalo 140 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.Na

amandman.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

zakona.Prelazimo na Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke za potrebe finansiranja Projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac, odnosno Dunavska magistrala.Stavljam na glasanje